Prijedlog zakona o preuzimanju dioničkih društava, prvo čitanje, P.Z.E. br. 728 Raspravu proveli odbori za zakonodavstvo, financije i državni proračun, i europske integracije. Ministar financija Ivan Šuker? Neće dodatno obrazlagati prijedlog. Odbori također ne kane. Nitko se nije prijavio za raspravu. Zaključujem ovu temu. **Šeks,